Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil Vojko Starović. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Zakon o inšpekcijskem nadzoru določa pogoje za imenovanje na mesto inšpektorja, pri čemer se sklicuje na pogoje določene v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev in predpise, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave. Veljavni zakon o zdravstveni inšpekciji pa določa še posebne pogoje za imenovanje glavnega zdravstvenega inšpektorja, ki mora biti zdravnik. S predlagano spremembo Vlada želi črtati določilo zakona o zdravstveni inšpekciji, po katerem se na mesto glavnega zdravstvenega inšpektorja imenuje zdravnik specialist v preventivni zdravstveni dejavnosti, ki ima vsaj 11 let delovnih izkušenj. Kako je do te ideje sploh prišlo? Minister za zdravje Janez Poklukar je sredni preteklega leta za glavno inšpektorico na Zdravstvenem inšpektoratu postavil osebo, a je bilo imenovanje zaradi neizpolnjevanja omenjenih pogojev nezakonito. Nato je na to mesto kot v.d. glavne inšpektorica prišla druga oseba, a ima prva oseba po poročanju medijev še vedno vsa vodstvena pooblastila. Predstavnik sindikata državnih organov je povedal, da ta oseba de facto opravlja naloge kakor da vodi zdravstveni inšpektorat, saj tudi hodi po območnih enotah, ugotavlja, kritizira, ukazuje. Vlada se torej zopet raje kot s težavami v zdravstvu ukvarja s kadrovanjem naših prav na vsa področja, na vsa mesta. V SAB smo ob imenovanju ministra Poklukarja izrazili velike upe, upe, da bo naše zdravstvo popeljal na pot dostopnosti, kakovosti in zdravstvene blaginje. A trenutna situacija v zdravstvu je še slabša, zlasti v dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki je ena od kritičnih točk našega zdravstvenega sistema. Od ministra smo pričakovali bistveno več kot pa le sledenje nepotističnim praksam te vlade in prilagajanje zakonodaje z namenom, da bi upravičili nezakonito imenovanje kadrov, tudi glavne zdravstvene inšpektorice. Spremljanje kakovosti zdravstvene obravnave je izrednega pomena in ob vseh pritiskih nadaljevanje zdravstvenega sistema si enostavno ne moremo dovoliti, da nadzor nad tem prevzame oseba brez izkušenj v zdravstvu brez ustrezne izobrazbe. Politizacija zdravstva, zlasti na račun kakovosti je nedopustna. Zdravje vsakega posameznika je za SAB na prvem mestu, zato moramo stremeti k učinkovitim rešitvam, ki bodo zdravnikom in zdravstvenim delavcem prinesle ustrezno organizacijsko, kadrovsko in plačno politiko. Državljankam in državljanom pa učinkovito javno zdravstvo dostopno vsem pod enakimi pogoji, brez dolgih čakalnih dob.

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlog zakona o spremembah Zakona o zdravstveni inšpekciji se danes obravnava po skrajšanem postopku, saj uvaja zgolj manjše spremembe in sicer se iz veljavnega besedila črta 4. člen. Ta člen sedaj določa pogoje za imenovanje glavnega zdravstvenega inšpektorja. Po črtanju tega določila bodo v prihodnje v zvezi z imenovanjem glavnega zdravstvenega zdravstvenega inšpektorja aktualne določbe Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki velja tudi za druge podobne organe. V skladu z Zakonom o inšpekcijskem inšpekcijo vodi glavna inšpektorica oziroma glavni inšpektor, ki predstavlja inšpektorat. Organizira in koordinira delo inšpektorjev, ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela inšpekcije. Zdravstveni inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi upravnimi organi z drugimi upravnimi organi in organizacijami, zdravstvenimi zavodi, drugimi strokovnimi organizacijami in drugimi javnimi zavodi, zlasti s tistimi, ki delujejo na področju varovanja zdravja ljudi. Z namenom uskladitve poimenovanja institucij, ki zdravstvenemu inšpektoratu zagotavlja strokovno podporo pri izvajanju inšpekcijskega nadzora, s poimenovanji iz 23. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, predlog zakona uvaja spremembo dosedanje uvedbe inštituta zavarovanje zdravja Republike Slovenije, v navedbo Nacionalni inštitut za javnost zdravje. Navedba območnih zavodov za zdravstveno varstvo pa se nadomesti z navedbo nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Predlaga se še popravek denarne valute, s katero so predpisane globe. Te bodo po novem navedene v evrih, do sedaj so bile namreč še vedno navedene v tolarjih, saj je bila zadnja novela zakona sprejeta v letu 2006, torej tik pred uvedbo nove valute v Sloveniji. V Poslanski skupini DeSUS se s predlaganimi rešitvami strinjamo in bomo zakon podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 38 poslank in poslancev, s prvo podpisanim Jožefom Horvatom. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, Jožefu Horvatu. Izvolite. Spoštovani gospod, podpredsednik Državnega zbora, najlepša hvala. Spoštovana državna sekretarka, gospa Mateja Ribic s sodelavcem, drage kolegice in kolegi. Pred nami je najbrž zadnja novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v tem sklicu Državnega zbora. Novelo smo pripravili v Poslanski skupini Nova Slovenija-Krščanski demokrati, v skladu s koalicijskim protokolom, potem uskladili besedilo še s poslanci SDS in Konkretno, prisluhnili pa smo tudi poslancem Poslanske skupine DeSUS. Kakšne so poglavitne rešitve? Predlog prinaša rešitve za kar šest skupin prejemnikov pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prvič, očetje, ki želijo uveljaviti dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke.

V praksi se pojavljajo primeri, ko ženska ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do predčasne starostne ali invalidske pokojnine, moški pa te pravice po veljavnem zakonu ne more uveljaviti, ker ni prejemal nadomestila iz naslova starševstva, saj je za otroka skrbela mati. Rešitev, kakšna je rešitev? Predlog omogoča moškemu, da ob izpolnitvi pogojev za pridobitev predčasne starostne ali invalidske pokojnine uveljavi dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke, če ženska ne izpolnjuje pogojev za pridobitev predčasne starostne ali invalidske pokojnine in s tem soglaša, poudarjam soglaša, kar razumemo kot posebno varovalko. Druga skupina, prejemnikih vdovskih in družinskih pokojnin, ki so pravico pridobili po umrlem kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic pred 1.1. 2021. Kakšna je rešitev? Predlog omogoča novo odmero vdovskih, dela vdovskih in družinskih pokojnin uživalcem, ki jim je bila pred 1. 1. 2021 odmerjena pravica do pokojnine po kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic, ki bi bil v skladu z ZPIZ-2h upravičen do višje pokojnine, če nebi umrl. Uživalci morajo sami vložiti vlogo za novo odmero pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če to storijo v šestih mesecih od začetka uporabe tega zakona, jim nova odmera pripada od začetka uporabe tega zakona sicer pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Tretja skupina, prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so te pravice pridobili pred 1. majem 2021. Rešitev? Po predlogu se zato po uradni dolžnosti na novo odmerijo vdovske in družinske pokojnine ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja ob upoštevanju višjih zneskov, nižje predčasne starostne in invalidske pokojnine iz ZPIZ-2i. Četrta skupina, kmečki zavarovanci, pretežno zavarovani za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo. Rešitev? S predlogom se določa nova višina najnižje pokojnine za kmečke zavarovance za ožji obseg pravic s polno pokojninsko dobo, in sicer v enaki višini kot je določena najnižja invalidska pokojnina (41 % najnižje pokojninske osnove, trenutno 388 evrov), ki se bo pozneje usklajevala na enak način kot pokojnine. Uživalci morajo sami vložiti vlogo za novo odmero pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če to storijo v šestih mesecih od začetka uporabe zakona, jim nova odmera pripada od začetka uporabe tega zakona, sicer pa od prvega dne naslednjega meseca po po vložitvi zahteve. Peta skupina, prejemniki invalidnin. Uvedba rednega usklajevanja. Invalidnine so zelo nizke, saj se ne usklajujejo redno tako kot se na primer pokojnina in drugi prejemki. Od leta 2013 so se samo enkrat izredno uskladile, in sicer / znak za konec razprave/ v letu 2019. Šesta skupina, uživalci pokojnin in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, sofinanciranje rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti v okviru organizacij. Vzpostavlja se zakonska pravna podlaga za sofinanciranje promocije in izvedbe rekreativnih in športnih in kulturnih dejavnosti uživalcev pokojnin in nadomestil iz / znak za konec razprave/ invalidskega zavarovanja v okviru invalidskih in upokojenskih organizacij. Kolegice in kolegi, finančni učinki tega zakona so približno 20 milijonov evrov, se pravi vsako leto 20 milijonov evrov. To je v bistvu znesek, s katerim na nek način želimo popraviti krivice. Nismo pa enostavno zmožni, da bi vse krivice, ki so se dogajale skozi daljše obdobje, popravili. Priporočam se za podporo in zahvaljujem vsem, ki so zakon na odboru podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici Tadeji Šuštar Zalar. Izvolite.

ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Jožefom Horvatom. Kolegij predsednika Državnega zbora je postopek potrdil. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. Pri delu odbora so sodelovali predstavnik predlagatelja Jožef Horvat, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Predstavnik predlagatelja je predstavil predlog zakona, predstavnica Vlade pa mnenje Vlade. Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom iz zakonodajno tehničnega vidika. Njena predstavnica je v uvodu med drugim opozorila, da želijo predlagatelji s predlogom zakona novelirati ZPIZ-2 s šestimi samostojnimi, medsebojno nepovezanimi sklopi, ki vsebujejo različno materijo. Zaradi tega vzpostavljen sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja postaja nejasen, nerazumljiv in nepregleden, s čimer se krni načelo pravne predvidljivosti in pravne varnosti. Opozorila je, da predlagane rešitve niso skladne z osnovnimi koncepti ZPIZ-2, kar prav tako pomeni poseg v načelo pravne države ter pojasnila, da nekatere predlagane rešitve, predvsem poglavje prehodnih odločb, odpirajo vprašanje skladnosti s splošnim načelom enakosti pred zakonom. V nadaljevanju je podala še pripombe k posameznim členom predloga zakona in k vloženim amandmajem, kjer je opozorila, da mnenju ZPS sledijo le v manjši meri, pa še to se v njih upoštevajo le pripombe redakcijske narave. Posebno pozornost je namenila amandmaju za nov 3.a člen, pri katerem je opozorila, da ni vložen v skladu s Poslovnikom Državnega zbora, pri čemer je njegov peti odstavek tudi retroaktiven ter na amandma k 6. členu, kjer je opozorila na neenakost med kmeti, saj so ti že v veljavnem sistemu v privilegiranem položaju. V razpravi so nekateri članice in člani odbora menili, da so pokojnine v Sloveniji prenizke, tako da se z marsikatero ne da preživeti. Pojasnili so, da je(?) OECD začel opozarjati Slovenijo, kako nujna je reforma, da bo pokojninska blagajna vzdržna tudi na dolgi rok. Med seznamom poročil so predlagali tudi, naj se poenostavijo pravila, saj je sistem prezapleten, da bi ga lahko ljudje razumeli. Pozdravili so tudi dvig višine zagotovljene pokojnine za osebe, ki so pretežni del svoje zavarovalne dobe, dopolnilne(?) v ožjem obsegu, s čimer se ohranja razmerja med prejemniki pokojnin, glede na obseg njihovega ter ureditev pravice do dodatnega odmernega odstotka za moškega, v kolikor ženska ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do predčasne starostne ali invalidske pokojnine, ob pogoju soglasja ženske. Razprava je potekala tudi o 3. členu predloga zakona, ki vzpostavlja podlago za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje sredstev za rekreativne in kulturne dejavnosti, ki jih organizirajo reprezentativne invalidske organizacije za delovne invalide ter zveze in organizacije, organizirane na ravni države, ki zastopajo interese upokojencev in uživalcev pokojnin. V zvezi s tem je generalni direktor Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje pojasnil, da je financiranje odvisno od finančnega načrta ZPIZ-a, ki pa ga / znak za konec Svoje stališče je predstavil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki predlog zakona podira. Odbor je sprejel amandmaje Poslanskih skupin koalicije in vse člene, na podlagi tega je pripravljen dopolnjen predlog. Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika Državnega zbora, je odbor sprejel še naslednji sklep: »Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga Državnemu zboru, da Zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.« Hvala. (nadaljevanje) Obrazložitev mnenja vlade bo predstavila državna sekretarka Mateja Ribič. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci. Pred vami je predlog zakona, ki vzpostavlja rešitve za več skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine ter ureja zakonsko podlago za namenjanje sredstev za rekreativne, športne, kulturne dejavnosti uživalcev pokojnin in delovnih invalidov. Vlada Republike Slovenije predlogu zakona ne nasprotuje, saj zagovarja zasledovanje pravičnosti pri obravnavi vseh deležnikov sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Med predlaganimi rešitvami se ureja pravica do dodatnega odmernega odstotka za moškega, v kolikor ženska ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine ob pogoju soglasja ženske. Vlada Republike Slovenije meni, da je takšna rešitev smotrna in sledi navedbam v obrazložitvi ter tako dopušča možnost uveljavljanja dodatnega odmernega odstotka za moškega, ko ženska ne izpolnjuje pogojev, niti ko še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. S tem se v praksi vzpostavlja osnovni namen pravice, da se z dodatnim odmernim odstotkom kompenzira pomanjkanje možnosti za povišanje pokojnine v času aktivne dobe enemu od staršev ter možnost koriščenja variant pri obeh starših, ki bo dopustila najugodnejšo rešitev. Glede predloga vzpostavitve enakosti pravic za uživalce vdovskih in družinskih pokojnin v razmerju do starostnih, predčasnih, demnih(?) in invalidskih pokojnin Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je tudi vdovsko oziroma družinsko pokojnino, ki je bila odmerjena od pokojnine, na katero je vplival ožji obseg zavarovanja po 11. členu ZPIZ 83 v luči zagotavljanja pravičnejše odmere potrebno obravnavati enako, kljub temu da gre za izvedeno pravico. S tem se priznanje do nove odmere pokojnine zagotavlja tudi upravičencu do vdovske oziroma družinske pokojnine, izvedene po pokojnini umrlega. Vlada Republike Slovenije se tudi strinja, da je mogoče zagotoviti ustrezno enakost s predlogom o zagotovitvi izvedbe nove odmere vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki je za upravičence do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine zagotovljena na podlagi 39. člena ZPIZ 2. Na podlagi določb predloga zakona se bo lahko posameznikom, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri nižji starosti, pretežni del zavarovalne dobe pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic, pokojnina odmerila na novo in se izplačevala najmanj v znesku, ki je enak znesku najnižje invalidske pokojnine. Od tega zneska se bo določila tudi podlaga za novo odmero vdovskih in družinskih pokojnin, izvedenih iz pokojnin posameznikov. Gre za ukrep, ki bo omogočil izboljšanje socialnega položaja posameznikov tudi v razmerju do pravic iz naslova socialnega varstva. Z vzpostavitvijo zakonske pravne podlage za sofinanciranje, promocije in izvedbe rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti uživalcev pokojnin in delovnih invalidov se zagotavlja ustrezna pravna podlaga za izplačevanje sredstev, na osnovi katere bo javni razpis za dodelitev sredstev ponovno lahko izvajal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer v skladu s finančnim načrtom in splošnimi akti. Predlog zakona je bil dne 17. 2. 2022 obravnavan na pristojnem odboru v Državnem zboru, na katerem so bili sprejeti vsi vloženi amandmaji koalicijskih poslancev v prvotnem besedilu. Z njimi se med drugim ureja način rednega usklajevanja invalidnin, ki se niso usklajevale že vse od decembra 2012 z izjemo edine izredne uskladitve iz januarja 2019 ter način odmere sorazmernega dela invalidnine, črtata pa se tudi dva člena prvotnega predloga, ki sta s sprejemom ZPIZ-2K v septembru 2021 postala brezpredmetna. Naj na koncu poudarim, da Vlada Republike Slovenije tudi amandmajem ne nasprotuje / znak za konec razprave/, saj se z njimi zagotavlja višja socialna varnost izpostavljenim kategorijam. Hvala.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državna sekretarka z ekipo, kolegice in kolegi, lep dober večer! Pred desetimi leti je bila sprejeta zadnja temeljitejša reforma pokojninskega sistema v naši državi. Od takrat naprej smo bili deležni sicer številnih a parcialnih dopolnjevanj in sprememb obstoječega sistema, a največkrat brez resnejšega premisleka o tem, da je vzdržnost in stabilnost pokojninske blagajne tek na dolge proge, ter nepremišljeni in lahko ti posegi lahko to vzdržnost razrahljajo, če ne celo ogrozijo. Tako smo bili v zadnjih desetih letih v temeljni pokojninski zakon vnašali predvsem socialne korektive za najbolj ogrožene skupine upokojencev. Nekatere od teh sprememb, predvsem dvig najnižjih pokojnin so bile nujne in prav je, da je do njih prišlo. vsi skupaj moramo za našo skupno prihodnost premisliti kako se bomo lotevali prihodnjih sprememb, saj prevladuje občutek, da si trenutna politična garnitura ne upa resneje poseči v sistem, ki je v vse večjih težavah. Zato bo morala naslednja Vlada nujno reaktivirati vsaj srednjeročno stabilnost pokojninskega sistema. V Poslanski skupini Nepovezanih poslancev spremembam in dopolnitvah, ki so danes pred nami, ne bomo nasprotovali, jih bomo podprli, odgovorno pa je, da opozorimo na nekaj objektivnih dejstev povezanih s pokojninskim sistemom, ki bodo bremenili našo prihodnost in predvsem prihodnost bodočih upokojenk in upokojencev. Pogled bo prav kmalu moral seči dlje kot le do naslednjih volitev. Številne mednarodne in tudi domače organizacije kot so OECD in UMAR, nas v svojih ugotovitvah opozarjajo, da je materialni položaj starejših pri nas v primerjavi z zaposlenimi slabši kot v povprečju EU. Ob upokojitvi se dohodkovni položaj posameznika poslabša in zato so bile nekatere socialne korekcije pokojninskega sistema v zadnjih letih potrebne, ključno z novelo, ki jo sprejemamo danes. UMAR istočasno ugotavlja, da so najnižje pokojnine predvsem posledica krajše pokojninske dobe. Naslednja ugotovitev je, da se pokojninska doba mlajših zavarovancev od 50 let krajša, zaradi česar bodo imeli posamezniki ob izpolnitvi starostnega pogoja krajšo pokojninsko dobo in posledično nižjo pokojnino. Za Slovenijo je pomembno, da bi zaradi zagotavljanja dolgoročne finančne vzdržnosti čim prej začela izvajati celovitejšo pokojninsko reformo. In dejstvo je, da parcialni posegi v pokojninsko zakonodajo niso vključili parametne vzdržnosti. Prej ko bo država pripravljena na celovitejšo prilagojeni demografski sliki, bolj bo ta reforma postopna in manj bo boleča. Predvsem pa imamo izgleda kar velik problem, če ne bo temeljitejšega posega v sistem, se bodo v projekcije OECD javni izdatki za pokojnine zaradi hitrega staranja in nizke upokojitvene starosti v prihodnjih desetletjih skokovito povečali. Ljudi moramo spodbuditi, da bodo delali dlje in pripraviti takšno reformo, da bo sistem prinašal vzdržen in bo hkrati omogočal dostojni življenjski standard. Komur je mar do dostojne pokojnine, mu je mar tudi za stabilnost in vzdržnost pokojninskega sistema. In že danes moramo govoriti o tem kakšno naj bo razmerje med ekonomsko in solidarnostno funkcijo pokojnin. Zato smo v poslanski skupini Nepovezanih poslancev skromni s trkanjem po prsih komu vse z današnjimi predhodnimi opravki pokojninskega zakona izboljšujemo položaj, položaj, ker nas pravo delo v prihodnje še čaka, in ker odgovorna in vizionarska oblast misli tudi na prihodnje generacije upokojencev, dejstvo je namreč znano, kdor se bo upokojeval čez 20 let, iz sedanje blagajne ob nespremenjenem stanju oziroma z zgolj parcialnimi socialnimi korektivi dobil premalo za preživetje, če ne bodo uvedene bistvene spremembe. Zato je pomembno, da se lotimo dela čim prej. Hvala lepa.

Še posebej za skupino upokojencev z zelo nizkimi pokojninami in tistimi, ki so jim bile v preteklosti na tak ali drugačen način kratene pravice do prejemanja pokojnine v znesku, ki mu omogoča dostojno preživetje.

V tej Vladi in v koaliciji se resno zelo trudimo, da bi pokojninski sistem in s tem položaj teh ljudi, kar se da izboljšali. Dodatno še kot socialna država s socialnimi kolektivi pomagamo tistim z najnižjimi pokojninami, vendar pri tem ne smemo pozabiti, da pokojnina ni socialni prejemek temveč denar, ki so ga upokojenci sami zaslužili s svojim minulim delom v različnih oblikah, zato si vse te skupine upokojencev zaslužijo, da je njihovo minulo delo ustrezno priznano in tudi ustrezno ovrednoteno. Ta Vlada nenehno dela na izboljšavah statusa upokojencev, kjerkoli se v pokojninskem sistem pokažejo neenakosti in anomalije. S tem namenom smo v Slovenski demokratski stranki sopodpisniki Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju / s katerim nagovarjamo oziroma izboljšujemo status in popravljamo krivice naslednjim ranljivim skupinam. Prvič. Ureditev položaja zavarovancem, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje že po predhodni veljavni zakonodaji in so s tem nadaljevali tudi po sprejetju ZPIZ-2 do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili plačani prispevki. Drugič. Ureditev pravice do dodatnega odmernega odstotka za moškega, če ženska ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do predčasne starostne ali invalidske pokojnine pod pogojem soglasja ženske. Tretjič. Izenačitev pravic za prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin. Četrtič. Nova odmera vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestilo iz invalidskega zavarovanja. Petič. Nova odmera najnižjih pokojnin za zavarovance, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili polno pokojninsko dobo. Šestič. Vzpostavitev zakonske pravne podlage za sofinanciranje promocije in izvedbe rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencem in uživalcem pokojnin. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da prelagani zakon naslavlja aktualne probleme zgoraj navedenih skupin in jih tudi ustrezno rešuje. Posebej se zavedamo, da so besede premalo, da ljudje od tega ne morejo živeti in da ni dovolj, da njihovim težavam samo prisluhnemo temveč jih je potrebno reševati. Ta Vlada in koalicija delata prav to in tudi s tem zakonom dokazujeta kako je potrebno reševati stiske in storjene krivice prej nekaterih posameznikov pa naj gre za kmečke pokojnine, vdovske ali invalidske pokojnine oziroma starostne upokojitve na sploh. Opozoriti je treba, da z zakonom rešujemo tudi krivice, ki so bile storjene kmečkim upokojencem. Ta zakonski predlog podpira tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki si že vrsto let prizadeva za primerno ureditev višine najnižjih pokojnin oseb, ki so bile pretežni del svoje zavarovane dobe zavarovane za ožji obseg in so dopolnile pokojninsko dobo v enaki višini kot je predpisana pokojninska doba brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. V Kmetijsko gozdarski zbornico menijo, da je predlagana rešitev ustrezna in hkrati pravična, saj ohranja razmerje med prejemniki pokojnin glede na obseg njihovega zavarovanja. Glede na vse navedeno želim ponovno poudariti, da v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ta predlog zakona z veseljem tudi podprli. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Andreja Zabret bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite.

Hvala, predsedujoči. Predstavnika Vlade, kolegice in kolegi. Danes bomo odločali o Noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero bi popravili določene anomalije v pokojninskem sistemu in izboljšali položaj za nekatere skupine že upokojenih ali bodočih upokojencev. Gre za trinajsti predlog sprememb pokojninskega zakona v tem mandatu izmed katerih so bile samo v zadnjem letu sprejete štiri novele omenjenega zakona. (nadaljevanje) mnenju opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Navajam: »Pogoste spremembe predpisov negativno vplivajo na stabilnost prava in s tem ogrožajo pravno varnost ter zaupanje v pravo, njegovo določenost in predvidljivost. V zvezi s tem izstopajo primeri, ko po noveli nekega zakona že po zelo kratkem času sledi nova novela. Zaradi pogostega spreminjanja predpisov nastaja tveganje, da ne samo, da državljani veljavnega prava ne poznajo dovolj, saj se nimajo niti časa z njim seznaniti, temveč ga ne poznajo dovolj niti organi, ki ga morajo neposredno izvajati, kar ogroža pravno varnost.« Konec navedka. Danes imamo pred seboj predlog novele zakona, ki med drugim dopolnjuje dve pred kratkim sprejeti noveli zakona. S tem se ponovno s parcialnimi ukrepi v pokojninski sistem vnašajo popravki nedavno sprejetih zakonov. Vse to kaže na to, da je treba pokojninsko zavarovanje spreminjati postopoma, premišljeno, saj lahko drugače nehote ustvarimo nove krivice. V LMŠ si že od začetka našega delovanja prizadevamo za izboljšanje položaja vseh skupin prebivalstva, še posebej najranljivejših. V času naše vlade smo se ukrepov in sprememb na pokojninskem področju lotevali premišljeno in jih uvajali postopoma, v okviru socialnega dialoga, pri tem pa pazili, da med ljudmi ne povzročamo neutemeljene neenakosti. Na to smo tudi nenehno opozarjali. Menimo, da bo v bodoče namesto parcialnih posegov potrebna priprava celovite pokojninske reforme na podlagi ustreznih izračunov in analiz, trendov ter v sodelovanju z vsemi relevantnimi družbenimi skupinami. K temu smo se zavezali tudi v našem programu. Za dobro delovanje pokojninskega sistema so ključni nenehno spremljanje, analiziranje in dodelava sistema, da lahko preživi generacije, ki jim je namenjen in tiste, ki pridejo za njimi. Pomembno namreč ni le preživetje sistema, kar je povezano s finančno vzdržnostjo, temveč predvsem to, da ljudem, ki jim je sistem namenjen, zagotavlja dostojno življenje. V LMŠ smo zagovorniki celovite pokojninske reforme, ki bi zagotovila stabilnost in dolgotrajno vzdržnost pokojninskega sistema, ter s tem dostojne pokojnine. Hvala.

Socialni demokrati bomo novelo zakona, ki je pred nami podprli, saj se s tem zakonom izboljšuje položaj štirim kategorijam ljudi, ki jim je težko. Da takoj povem za tiste, ki nas poslušajo, gledajo, to niso zneski, ki bi omogočali lagodno življenje, to niso zneski, ki so primerljivi z nekaterimi drugimi zneski, ki se sprejemajo v tem Državnem zboru, vendar je izboljšanje. Zato je zakon vreden podpore. Ob tem bi pa rad poudaril, da enostavno ni prav, da ljudi strašimo s pokojninskim sistemom, kar bo v prihodnje, ampak je treba dosti pošteno povedati. Čim višje bodo plače v tej državi, tem bolj varen bo pokojninski sistem. Zaradi sistema prispevkov, ki jih imamo, tako da največ za pokojnine bi naredili, če bi zviševali plače tako, da bi tudi ljudje, ki so v delovni dobi lahko lažje in bolje živeli. In kot drugo, tudi tukaj moram povedati, naše obžalovanje s strani Socialnih demokratov, da Državni zbor ni zmogel take soglasnosti, kakor jo bo dosegel danes, ko smo naš predlog obravnavali, torej predlog, da pomagamo tistim, ki imajo poklicno invalidsko pokojnino. Teh je 25 tisoč in vsako leto iz sistema, ker sistem ne deluje, odleti 500 do 800 ljudi. 500 do 800 ljudi, ki bi jim pomagali, če bi sprejeli spremembo ZPIZ-a, ki bi ljudi napeljevala, ki bi sistemu ponovno omogočala priznavanje poklicnih invalidskih bolezni. Ni nam bilo všeč stališče takrat, da zakon ni pravi, da naj gremo delati v drugi zakon, zato ker je takšno stališče bilo v nasprotju s stališčem ministra za zdravje, ki pa nas je napotil na spremembo ZPIZ-a. Vendar mi se bližamo volitvam,

prvih stvari, ki jih želimo in bomo vztrajali, da se uredijo v naslednjem mandatu je, da se uredijo tudi poklicne invalidske bolezni zato, da bo 25 tisoč ljudem, ki jim je pravica bila odvzeta ta pravica vrnjena in tudi zato, da vsako leto ne bo oškodovanih dodatnih 500 do 800 ljudi. Naj pa še enkrat poudarim, zakon, ki je pred nami bomo podprli, saj pomaga štirim kategorijam ljudi in prav je, da jim pomaga. Hvala za pozornost.

Hvala še enkrat za besedo. Nova Slovenija – krščanski demokrati smo pred poletjem lansko leto skupaj s koalicijskimi partnerji v Državni zbor vložili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Spremembe se nanašajo na šest skupin upravičencev do pokojnine. Prvič, očetje, ki želijo uveljaviti dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke. Po veljavni zakonodaji lahko eden od staršev, ki je v času aktivne dobe skrbel za enega ali več otrok ter za to prejemal nadomestilo ob upokojitvi uveljavlja čas skrbništva za otroke. V večini primerov so skrb za otroke prevzele matere, ki so tudi prejemale starševsko nadomestilo. Zato so večinoma matere upravičene do bonitet pri upokojevanju zaradi skrbi za otroke. Lahko se upokojijo prej ali pa uveljavljajo dodaten odmerni odstotek. Vendar pa nekatere matere nikoli ali mnogo pozneje dosežejo pogoje za upokojitev kot njihovi možje, ker so veliko večino aktivne dobe skrbele za otroke in se niso vključile na trg dela ali samo za krajši čas. Zato predlagamo, da se lahko uveljavljanje dodatnega odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke prenese na očeta, če mati s tem soglaša. V takih primerih je namreč moževa pokojnina lahko edini prejemek s katerim se preživljata oba starša. Drugič, prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin, ki prejemajo pokojnino po kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic. Vdovam in otrokom pokojnih kmečkih zavarovancev bomo omogočili novo odmero vdovske oziroma družinske pokojnine. Ker bi se namreč pokojnina nekaterih kmečkih zavarovancev za ožji obseg povečala v skladu s spremembo ZPIZ-2H, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2021, se torej skladno s tem dvignejo tudi vdovske in družinske pokojnine, ki izhajajo iz njih. Tretjič, prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so se upokojili pred 1. majem 2021. spremembo ZPIZ-2I so se dvignili zneski najnižje predčasne starostne in invalidske pokojnine. Vendar pa se v skladu s temi zneski niso na novo odmerila tudi nadomestila iz invalidskega zavarovanja ter družinske in vdovske pokojnine, ki so bile odmerjene pred 1. majem 2021. Po uradni dolžnosti se bodo tako v skladu z višjimi zneski pokojnin na novo odmerile tudi vdovske in družinske pokojnine ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja, saj so bile odmerjene po prejšnjih različicah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Četrtič, kmečke zavarovance z najnižjimi pokojninami, ki imajo 40 let delovne dobe. Predlagamo, da se kmečkim zavarovancem, ki so bili zavarovani za ožji obseg pravic in so dosegli polno pokojninsko dobo poveča pokojnina iz trenutnih 279,56 evrov na 388,54 evrov, kar je za skoraj 110 evrov več kot so prejemali sedaj. Te najnižje kmečke pokojnine se bodo od sedaj naprej usklajevale na enak način kot pokojnine. Petič, prejemnike invalidskih nadomestil. Invalidska nadomestila so zelo nizka in se ne usklajujejo redno, zato predlagamo, da se od 1. januarja 2022 naprej invalidnine redno usklajujejo, in sicer na enak način kot se usklajuje dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o usklajevanju transferjem posameznikom in gospodinjstvom. Šestič, vse uživalce pokojnin in prejemniki nadomestil invalidskega zavarovanja. Vzpostavljamo zakonsko pravno podlago za sofinanciranje promocije in izvedbe rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti za uživalce pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v okviru invalidskih in upokojenskih organizacij. Pravičnost med generacijami se ureja z medgeneracijsko pogodbo in pokojnino. / znak za konec razprave/ Potrebno je ustvariti ravnovesje med pokojnino iz pokojninskega zavarovanja, upokojitveno starostjo in zagotovljeno pokojnino. Pokojnina mora biti poštena in zadostna. Kdor je vse življenje delal, mora v jeseni življenja živeti dostojno in neodvisno. Kdor je v pokojninsko blagajno plačal več, ima višjo pokojnino, saj imamo različne višine prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Novi Sloveniji – krščanskih demokratih verjamemo, da bomo s temi spremembami pripomogli k bolj pravični družbi in bomo izboljšali položaj tistih z najnižjimi pokojninami, zato bomo predlog zakona soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil Vojko Starović. Izvolite. **VOJKO Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani. Neizpodbitno drži, da so upokojenci krizo, od katere je minilo že skoraj 10 let, drago plačali z varčevalnimi ukrepi, ki so jih morali prevzeti na svoja pleča tudi v obliki neustavnih posegov v višino posameznih pokojnin. Zakon o uravnoteženju javnih financ in pokojninska reforma s spremembami lestvice odmernih odstotkov sta konec leta 2012 dodobra posegla v socialni status upokojencev. Če temu prištejemo še nekajletno (od leta 2015 do 2010) prekinitev usklajevanja pokojnin, nam je kristalno jasno, zakaj je mnogo upokojencev zdrsnilo pod prag revščine, iz katerega do danes ni izhoda. Od finančne krize v letih 2012 in 2013 je minilo skoraj 10 let. Tisti časi niso bili lahki. Zaznamovani so bili s težkimi odločitvami in nevzdržno finančno situacijo, ki bi nas v vsakem trenutku lahko pahnila v bankrot. Vendar nam je za tem uspelo stabilizirati finančni sistem in ustvariti pogoje za vnovični zagon slovenskega gospodarstva ter posledično izboljšati tudi gmotni položaj upokojencev. A pot do ohranjanja presežka in zmanjševanja javnega dolga nam je prekrižala sedanja kriza. Ta upokojence resda ni udarila po žepih, kljub temu pa je prav, da krivice, ki so bile upokojencem storjene v preteklosti, v največji možni meri popravimo. Tudi v SAB smo se za ukinitev varčevanja na upokojencih vedno zavzemali. Naj spomnim, da so se pokojnine v času naše vlade kljub najhujši krizi izredno uskladile. Tudi v zadnjih letih smo v SAB uspeli s posameznimi predlogi za izboljšanje položaja upokojencev od zvišanja odstotka za odmero pokojnine do zagotovitve brezplačnega medkrajevnega prevoza z avtobusi in vlaki po celi Sloveniji. Varna in brezplačna mobilnost starejših mora v Sloveniji postati standard brezskrbne starosti. Tudi novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je danes pred nami, pomeni izboljšanje gmotnega položaja starejših, zlasti prejemnikov vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz naslova invalidskega zavarovanja. Dejstvo pa je, da pri nas največje tveganje revščine predstavljajo prav te vdovske pokojnine pri ženskah, ki živijo same v svojem gospodinjstvu in njihove pokojnine ne dosegajo niti višine denarne socialne pomoči.

Pri tem pa je potrebno opozoriti na široko sliko pokojninskega sistema, ki se je moramo vsi, ki imamo možnost spreminjati zakonodajo, dobro zavedati. Dejstvo je, da so demografske spremembe tu, in temu je treba prilagoditi tudi obstoječe sisteme. Ustvariti moramo možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje. Ob spreminjanju starostne strukture prebivalstva ter naraščanju izdatkov za pokojnine in zdravje ob istočasnem naraščanju negotovih oblik zaposlitve, kar posledično pomeni okrnjene prilive, brez ustrezne(?) spremembe sistema ne bo več mogoče vzdrževati financiranja in sistema. Pokojninski sistem, ki je v osnovi zavarovalniški sistem, pridobiva vedno bolj močni socialni / nerazumljivo/, na kar jasno kažejo novele v zadnjih nekaj letih. Parcialni posegi v tako kompleksno zakonodajo, kot je pokojninska, pa pomenijo njeno šibitev. Zato je nova strategija, ki bo vodila v celostno obnovo pokojninskega sistema in k njegovi vzdržnosti, neizogibna. Pred nami so namreč časi, ko je potrebno premišljeno vlaganje v zelene investicije zdravstva(?), hkrati pa varčevati, da bomo lahko vračali orjaški dodaten dolg, ki ga je pridelala sedanja vlada. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Konkretno bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Pred leti, ko se je sprejemala nova pokojninska zakonodaja, smo pričakovali, da je v najboljši meri in pravično naslovila vse kategorije upravičencev po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nekje vmes med eno in drugo spremembo pa se je očitno pozabilo na sam pomen pokojnine. To je redni mesečni prejemek, ki temelji na pokojninskem in invalidskem zavarovanju in uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost za primer smrti, invalidnosti ali smrti zavarovanca. Cilj je torej upokojencem v starosti zagotoviti materialno in socialno varnost. Ravno zaradi tega je današnja obravnava novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nujna, saj odpravlja nekaj anomalij, ki so nekaterim starostnikom onemogočale brezskrbno starost. Osebam, ki so zaradi invalidnosti ali izgube svojca bile materialno ogrožene, pa s to novelo prav tako izboljšujemo položaj. Ena od rešitev, o kateri se je večkrat razpravljalo, je ureditev položaja zavarovancev, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predhodni zakonodaji in je ta vključitev trajala po 1. 1. 2013. To materijo smo želeli urediti tudi v tej noveli, vendar se je v času od vložitve obravnavane novele do danes ta rešitev že uredila v noveli ZPIZ-2K, zato je iz te obravnavane novele črtana. S to novelo se rešuje tudi ena od situacij v primeru skrbi za otroke. Moškim se namreč omogoča, da pri izračunu pokojninske osnove lahko uveljavijo dodatni odmerni odstotek za otroke, če mati ne izpolnjuje pogojev za predčasno, starostno ali invalidsko upokojitev in če s tem mati soglaša. Ena zelo dolgo pričakovanih rešitev se nanaša tudi na izenačitev izvedenih pravic drugih oziroma individualnih kmetov z združenimi kmeti, če so plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnove, ki se je štela za širši obseg pravic. S 1. 1. 2021 se je namreč vzpostavila pravna podlaga za novo odmero pokojnin za uživalce starostnih, predčasnih, delnih in invalidskih pokojnin,

in dela vdovskih ter družinskih pokojnin, ki jim je bila pred 1. 1. 2021 odmerjena pravica do pokojnine po zavarovancu, ki bi mu sicer pripadala višja pokojnina, v kolikor bi še živel. Nadalje, ker obstoječa ureditev zneska zagotovljene pokojnine ne upošteva pri določanju osnove za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine ter pri odmeri nadomestil iz invalidskega zavarovanja, se s predlogom novele urejajo situacije, v kateri bi se pokojniku ob predpostavki, da bi bil še živ, zagotavljali zneski najnižje predčasne starostne in invalidske ali zagotovljene pokojnine na način, da se prejemniku(?) vdovske ali družinske pokojnine po njih omogoča izboljšanje položaja in nova odmera pokojnine. In še ena zelo pomembna izboljšava. Kmečkim zavarovancem, ki se jim bo pokojnina odmerila z upoštevanjem pretežnosti zavarovanja za ožji obseg in so dopolnili 40 let pokojninske dobe, se bo pokojnina odmerila brez upoštevanja določb o najnižji pokojninski osnovi. Izplačilo takšne pokojnine bo vezano na višino najnižje invalidske pokojnine, ki trenutno znaša / znak za konec razprave/ dobrih 400 evrov in ki se bo nato usklajevala na enak način, kot pokojnine. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bomo v Poslanski skupini Konkretno podprli, saj smo bili tudi sopodpisniki oziroma sovlagatelji predloga teh sprememb. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Branko Simonovič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Pokojninski sistem v Republiki Sloveniji ima zelo dolgo tradicijo in je trdno umeščen v celotni sistem socialne varnosti kot eden ključnih podsistemov, ki zagotavlja varno starost. V Poslanski skupini Desus menimo, da je pokojninski sistem v Sloveniji v preteklosti ponudil uspešne odgovore na širše družbene spremembe. zaporedna novela pokojninskega zakona, označen torej že s točko N, pomeni še en odmik od tega, kar je bilo z reformo v letu 2012 sprejeto, z namenom zagotavljanja vzdržnosti pokojninske blagajne. Tekom sprememb takrat sprejete reforme, se je z večino dosedanjih sprejetih novel že precej odstopilo od prvotno začrtanih načel, rešitev in ciljev reforme. Odgovor na to, kaj to pomeni za vsebino bližajoče se nove reforme, je ob vlaganju množice predlogov novel novel žal postalo postranskega pomena, saj se je pokojninski zakon odpiralo z namenom poprave tisoč in ene krivice, ki naj bi se zgodilo zavarovancem oziroma upokojencem. Ampak, ali je temu res tako? Bržkone bi lahko posplošili, da se z vsako spremembo zakona ne le pokojninskega, kateri od družbenih skupin nasproti druge naredi krivica. Najbolj se seveda to občuti v polju socialne države, saj smo ljudje prav na to najbolj občutljivi. Ta zadnja novela, ki jo imam priložnost obravnavati v parlamentu še v tej sestavi, bo popravila še nekatere anomalije, ki so posledica prejšnjih posegov, s ciljem izboljšanja položaja še nekaj skupinam že upokojenih, kakor tudi tistim, ki se še bodo upokojili. Tako se je omogočilo uveljavljanje dodatnega odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke očetu, torej moškemu zavarovancu, če mati ne izpolnjuje pogojev za predčasno starostno ali invalidsko upokojitev in če soglaša s tako rešitvijo. Naslednja skupina, ki je predlog zadeva so prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin, pri katerih je na višino te pokojnine vplivalo zavarovanje za ožji obseg pravic iz časa veljavnosti prejšnje zakonodaje. V vseh tistih primerih, ko je zavarovanec pred bi mu pripadala nova višja odmera v skladu z izenačitvijo zavarovancem za širši obseg pravic že preminil. Vsem kmečkim zavarovancem zavarovanim za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo bo po predlogu odločena nova višina najnižje pokojnine v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove, ki bi se kasneje usklajevala enako kot Na boljšem bodo tudi prejemniki invalidskih nadomestil ter družinske in vdovske pokojnine, ki so pravice do teh prejemnikov pridobili pred uveljavitvijo pokojninske novele, ki je začela veljati 1. maja maja lani, ko je bilo vezano na nov višji znesek zagotovljene in najnižje pokojnine. Zelo pomembna rešitev, ki je bila s strani Zveze društev upokojencev Slovenije dolgo pričakovana je povezana s sofinanciranjem športnih rekreativnih in kulturnih dejavnosti, ki jih organizirajo za svoje člane Društvo upokojencev in Invalidska društva. Seveda bodo tako s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ponovno namenjena v skupno dobro družbe saj so tovrstni projekti, ki so se sicer v preteklosti že financirali in izvajani namenjeni aktivnemu staranju spodbujanju socialnih stikov in ohranjanju zdravja generacije seniorje. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo to novelo ZPIZ-a soglasno podprli. Hvala za posluh. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. **DUŠAN Lep pozdrav vsem prisotnim. Težko bi našli koga, ki si ne bi želel na stara leta uživati ustrezno pokojnino. V preteklih letih smo bili priča kar nekaj različnim načinom kako so si ljudje želeli zagotoviti, da bodo na stara leta priskrbljeni. Zaradi kar nekaj zakonov v preteklosti se je ta njihova želja porušila. Obravnavani predlog zakona tako predlaga rešitev za 5 skupin zavarovancev pohvalno pa je, da se končno ureja pravice do dodatnega odmernega odstotka za moškega v kolikor ženska ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do predčasne starostne ali invalidske pokojnine. Da se na novo določijo najnižje pokojnine za zavarovance, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili polno pokojninsko dobo. Naslednje. V preteklosti se je pogosto pozabljalo tako so na koncu bile kmečke žene obsojanje na životarjenje in dobroto drugih. Celo življenje so pridno delale na kmetiji, skrbele za družino in po smrti mož imele le nekaj sto evrov pokojnine. Verjemite, da te žene niso nikoli pomislile, da bi jamrale ali prosile za pomoč. Prav je, da se končno vsaj malo uredi nekaj, na kar se je leta in leta opozarjalo. Menim, da bi morali začeti resno razmišljati tudi o dnevnih centrih za upokojencev. Ne mislim medgeneracijske centre, ki ponujajo različno izobraževanje in delavnice, ampak centre, kjer bi se upokojenci lahko podružili kakšno rekli in spili kakšen kozarec. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili skladno s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika Državnega zbora. Prosim, da to določbo tudi upoštevate. Zdaj, pa najprej dobi besedo predlagatelj, Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa še enkrat, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, vsem prav lepa hvala, ki ste eksplicitno izrazili podporo temu zakonu. Vesel sem, da ste razumeli kakšen je bil naš namen. Hvala vsem, ki ste tudi sooblikovali ta zakon, koalicijskima partnerjema SDS, Konkretno, tudi kot sem že povedal kolegom iz Poslanske skupine DeSUS in seveda Zakonodajno-pravni službi, Zavod za pokojninsko in invalidko zavarovanje in seveda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Hvala vsem. Kar se tiče amandmajev. Večinoma so nomotehnične narave, 7. člen pa se črta, ker po mnenju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni potreben. Za uveljavljanje invalidske pokojnine namreč ni potrebna pokojninska doba brez dokupa, temveč samo pokojninska doba. To pomeni, da na odmero invalidske pokojnine novela ZPIZ-2k, ne more imeti vpliva in njeno dopolnjevanje v tej noveli ni potrebno. Morda na tej točki čisto na kratko, če dovolite, gospod podpredsednik, nekaj zanimivih podatkov. Veliko smo v teh dveh letih naredili za upokojence. Vsi skupaj. Od decembra 2020 do februarja, do tega meseca, to se pravi 14 mesecev približno, se je pokojnine upokojencem dvigujejo za 10,3 % do 13 %, odvisno seveda od leta upokojitve. Zagotovljena pokojnina pa se bo v istem obdobju dvignila kar za 17,63 %. Zdaj pa gremo na tri skupine. Prvič. tistim, ki so se upokojili do 31. decembra 2010 imamo naslednje odstotke usklajevanja. 2 % izredno, 2,5 % redno, 3,5 % dodatno in 4,4 % redno v tem mesecu. Druga skupina so tisti, ki so se upokojili od 1. januarja do 31. decembra 2011. 2 % izredno usklajevanje, 2,5 % redno, 1,7 % dodatno, 4,4 % redno, torej skupaj 11 %. In še tretja skupina so tisti, ki so se upokojili od 1. januarja 2012 naprej. Pri tej skupini imamo 2 % izredno uskladitev, 2,5 % redno, 1,1, % dodatno in 4,4 % redno uskladitev, kar znese skupaj 10,3 %. Zagotovljena pokojnina pred izredno uskladitvijo, 2 % v decembru 2020 je znašala 555,76 evra, z izredno uskladitvijo v decembru za 2 % je znašala 566,88 evra, evra, z uskladitvijo januarja za 2,5 % pa je bila 581 evrov. Zdaj ZPIZ-2i se je dvignila iz 581 evrov na 620 evrov, se pravi dvig za 6,7 %. Upoštevati pa je 1 % po ZPIZ-2l na 626,2 evra ter uskladitev za 4,4 % na 653,75 evra. Skupaj se je zagotovljena pokojnina v navedenem obdobju dvignila kot že rečeno za 17,63 %. Zanimive so te številke in kot rečeno, mi smo hvaležni vsem vam kolegice in kolegi, ki ste k temu prispevali

kljub vsem oviram vendarle uspelo doseči v temu mandatu, še posebej v zadnjih dveh letih. V prvi vrsti bi izpostavil iz področja upokojencev dvig zajamčene pokojnine iz takratnih 530 na takratnih 620 evrov, kar se danes usklajuje na 653 evrov. To je bila ena velika krivica do upokojencev popravljena, ne bom rekel odpravljena. Revščina med upokojenci je še vedno zelo huda. Bila pa je popravljena in nekoliko naslovljena ta revščina z danim dvigom. Žal v istem paketu nismo uspeli z dvigom tistih najnižjih pokojnin, ki jih ljudje prejemajo v tej državi. Po novem najnižja pokojnina po vseh zadnjih uskladitvah še vedno ne dosega niti 300 evrov. Naloga, ki čaka ta Državni zbor magari po volitvah v aprilu je, da vzpostavi višino najnižje pokojnine vsaj na raven minimalnih življenjskih stroškov. Ti so bili izračunani nekaj let nazaj, niso usklajeni, takrat je bila številka 442 evrov, če bi jih na novi izračunali, če bi jih popravili za inflacijo, bi dobili bistveno višjo številko in to bi moralo biti tisto pokojninsko dno, skupaj bi morali strmeti k cilju, da nobenega upokojenca na njegova stara leta ne pustimo v revščini. Zakaj sem se pa prijavil k besedi in razpravo k temu amandmaju, pa je še en drug uspeh, še ena krivica, ki smo jo uspeli odpraviti in je povezana z današnjo novelacijo, to je reševanje položaja samoplačnikov v pokojninsko blagajno po letu 2013, ko se je spremenil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pod taktirko takratne Vlade Janeza Janše, po katerem njihova vplačila v pokojninsko blagajno iz žepa niso več veljala. To so bili ljudje, ki so plačali za svojo penzijo oziroma za svojo pokojninsko dobo, čeravno so se znašli v položaju brez zaposlitve, ampak ker jih država zanje niti ministrstvo niti pokojninska blagajna niti kdorkoli drug ni obvestil, da ta inštitut samoplačništva po katerem oni dajejo denar za svojo varno starost ne obstaja več, so plačevali še naprej. Naprej pa naprej pa naprej. Ampak ta denar, ki so ga namenili pokojninski blagajni za svoja stara leta, ni veljal za nič in ni štel nikamor. To je ena krivica, ki smo jo uspeli odpraviti odpraviti in se je zaradi tega posega v pokojninsko zakonodajo nekaj tisoč ljudem položaj bistveno popravil. Nekateri so dobili notri leta po katerih lahko uveljavljajo pravico do zajamčene pokojnine za polno delovno dobo o kateri sem govoril, spet drugi so lahko sploh normalno odšli v penzion. Žal pa se je po naknadnem pregledu izkazalo, da prejemniki invalidske pokojnine morda zaradi neke specifične zakonske dikcije ostajajo zunaj te spremembe, čeravno smo želeli pomagati tudi njim, zato smo se obrnili na Novo Slovenijo kot predlagatelja tega zakona, se dogovorili, da ga popravek vključijo v svoj paket amandmajev in so bili naklonjeni, smo se vse zmenili, ampak se je na delovnem telesu Državnega zbora po pričevanju gospoda Papeža, ki vodi pokojninsko blagajno izkazalo, da je ta invalidska pokojnina veza na termin pokojninske dobe same po sebi ne pa pokojninske dobe brez dokupa zaradi katerega bi bilo potrebno naknadno še urejati člena zakona, tako da potem ta popravek niti ni bil niti ni bil potreben, podpiramo pa amandmaje in tudi načeloma vsebino tega zakona. Vedno se bomo postavili na stran socialnih pravic in varne starosti, to pa menda veste.

tako za tistimi, ki so si leta dokupovali oziroma tisti, ki so si prostovoljno plačevali prispevke. Osebno sem zelo vesela tudi, da smo v enem izmed teh zakonov, torej Zpizovih uredili tudi izenačitev višine invalidskih nadomestil in tudi invalidskih pokojnin za invalide, torej tako za zaposlene kot za brezposelne invalide. ZPIZ-ova zakonodaja je namreč več kot 20 let razlikovala med ljudmi, ki so bili na dan invalidske komisije zaposleni ali pa brezposelni. In brezposelni so imeli za 20 % nižja nadomestila invalidska in pa tudi potem seveda kasneje invalidske pokojnine, pač odvisno od kategorije, ki so jo dobili. Tudi to mi je uspelo prepričati takrat Ministrstvo za delo, da smo tudi to v enem izmed amandmajev popravili. Ena zadeva je ostala odprta, kar je mene ves čas motilo in upam in želim, da pač ostaja za naslednji mandat, to pa je del vdovskih pokojnin. Le-te so pred leti že bile 25 % vdovske pokojnine, potem pa jih je, mislim da ZUJF znižal na 15 % vdovske vdovske pokojnine. Tako da ti zneski so res res izjemno nizki in pač ostajajo kot odprta zadeva za naslednji mandat, ker pač vsega v tem mandatu ne moremo urediti. Sedaj pa samo na kratko, da še povem tri stvari iz te novele, več jih rešujemo. Nekatere stvari so manjše spremembe, ampak za upokojence res veliko prinašajo. Zelo pomembno je, pri nas na podeželju je še vseeno zelo veliko žensk, ki so bile doma gospodinje, ki nikoli ne bodo imele pokojnine, nimajo pogojev za pokojnino, da bodo lahko očetje sedaj uveljavljali te dodatne procente za svoje otroke, dali torej novo vlogo in imeli nov izračun teh dodatnih procentov za otroke. To se do sedaj, v sedanji zakonodaji ni bilo možno, ker pač piše, tako da tisti, ki je uveljavljal starševsko nadomestilo oziroma v prvem letu skrbel za otroka. otroka. Ta izboljšava, ki je v tej noveli, ki jo obravnavano danes je zelo pomembna. Potem seveda za vse vdove, vdovce, katerih torej zavarovanci so imeli oziroma katerih žene so imele to zajamčeno pokojnino, samo njim pa potem kasneje ni bila izračunana vdovska pokojnina od te višine, torej 620 evrov zajamčene pokojnine, ampak od dejanske pokojninske osnove zavarovanca, kar je pač običajno bilo nižje, tako da tudi te stvari se popravljajo. In pa tretja zadeva – kmetje. Jaz sem tudi zelo vesela, da se rešuje ta zadeva, torej da bodo kmetje, ki so 40 let plačevali, pa čeprav pač za ožji obseg, v tem primeru so si plačevali torej samo pokojninsko dobo, niso imeli drugih pravic, bolniške in tega, da če so si 40 let plačevali ne bodo imeli, kot bi danes po današnjih izračunih, do uveljavitve te novele imajo šele res dobrih manj kot 300 evrov pokojnine, ampak da bodo izenačeni z najnižjo invalidsko pokojnino, ki danes znaša nekaj več kot 400 evrov. Seveda se zavedamo vsi, da je pokojninska blagajna v prvi vrsti zavarovalna blagajna. Smo pa že vsi s svojimi prispevki vključili precejšnji del solidarnostnega dela, mora biti vzdržna, kar je zagotovo, prav je tudi, da, ne vem, da ni pokojnina od tistega, ki je delal 15 let enak pokojnini tistega, ki se je trudil 40 let. Tako da neka razmerja obstajajo. Ampak kot rečeno, ponosna sem, da smo v tem mandatu vsi skupaj s skupnimi močmi s poslanskimi zakoni ali vladnimi zakoni res naredili nekatere, po mojem mnenju, zelo pravične izboljšave. Tako da hvala vsem za sodelovanje.

Ko se dotikamo pokojnin zagotovo vse zanima kaj smo naredili v tem mandatu oziroma tudi nenazadnje kaj še želimo narediti. Moram reči, da eno tako področje pri pokojninah so meni zelo pomembne so vdovske pokojnine. Zelo težko je zagotovo ko dva živita celo življenje skupaj in potem eden ostane sam in z

že v preteklosti. Sama sem sklicala eno tematsko sejo, mislim da dve leti nazaj, tri, na temo vdovskih pokojnin. Ko dejansko ostanejo sami pokojnino 600, 700 evri, ko plačujejo najemnino in jim praktično za neko preživetje ostane zgolj sto, dvesto evrov, ker pač ko si starejši, moraš tudi doplačevati tudi kakšna zdravila, ki niso ravno na tej listi. Tako da moram reči, da tudi iz tega stališča tudi ministrstvo in tudi vi, poslanski kolegi iz SDS in iz Konkretnega, pa tudi Desusa, ste razumeli potrebo, da je potrebno pogledati na področje vdovskih pokojnin, a ne. Tako da prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin, ki prejemajo pokojnino tudi po kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic, se vdovam in otrokom pokojnin kmečkih zavarovancev omogoči na novo odmero vdovske oziroma družinske pokojnine. Ker bi se namreč pokojnina nekaterih kmečkih zavarovancev za ožji obseg povečala v skladu s spremembo ZPIZ-2H, ki je začel se uporabljati 1. januarja 2021, se torej skladno s tem dvignejo tudi vdovske in družinske pokojnine, ki izhajajo iz njih. Zagotovo niso to neke visoke pokojnine, tudi ne družinske pokojnine, pa vendarle, izjemno pomembne za tiste, ki živijo od tega, tudi kar se tiče družinske pokojnine, kar se tiče otrok, mogoče še mladoletnih, šolajočih. Se mi zdi, da je ta čutečnost, čuječnost do vdov prava pot za vse nas. Ali vdovcev. Da je potrebno njim najbolj skoraj prisluhniti. Ker so enostavno s to izgubo že tako postavljeni na neko stisko, na nek drug rang, s katero se morajo že sami osebnostno srečevati, a ne, in je zagotovo tukaj ta vdovska pokojnina tista, ki mogoče na nek način bo delno rešila, čeprav človeka nihče ne more nazaj priklicati. Skratka, pozdravljam, da smo smo se odločili, da na tem področju naredimo korak naprej, in prepričana sem in tudi sama bom šla za tem, da to ni zadnji korak, na vdovskih pokojninah je še veliko za postoriti. Še veliko, veliko za postoriti, da bomo lahko govorili, da imamo vdovske pokojnine primerljive s kakšnim drugim sistemom v Evropski uniji. Zato se

Ne želi, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 3.a člen ter amandma poslanskih skupin NSi, SDS in Konkretno. Želi kdo tu besedo? Ne želi, zaključujem razpravo.

razpravo dajem 5. člen ter amandma poslanskih skupin NSi, SDS in Konkretno. Želi kdo razpravljati? Ne želi, zaključujem razpravo.

Ne želi. Zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila vlada. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedi dr. Božu Predaliču, državnemu sekretarju. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Nezakoniti prehodi državne meje so dejstvo. In le dobremu in predanemu delu policije in vojske gre zahvala, da te nezakoniti prehodi se zmanjšujejo iz leta v leto. Vendar pa je varnostna situacija v Evropi in na njenem obrobju negotova, zato je pričakovati, da se lahko te pritiski na državno mejo pričnejo v bodoče tudi povečevati. Slovenija ima pri tem še posebno odgovornost, kajti ne brani, ne čuva le slovenske meje ampak meje Evropske unije, schengensko mejo. In seveda če hočemo biti uspešni, potem so bolj obremenjene lokalne ceste, lokalne poti in ostala infrastruktura. Občinam se je dogajala škoda, ki so jo v velikem delu tudi same same morale poravnati. In novela zakona, ki je danes pred vami, o katerem boste odločali, prinaša pravno podlago za delno povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje. In sicer v 9.a členu predstavlja podlago za stroške obnove investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti in vsi ostali stroški, ki se občinam dogajajo zaradi teh intenzivnejših patruljiranj, obhodov in varovanja. Pri izračunu povračila dela stroškov se upošteva dolžina državne meje na področju posamezne občine, faktor obremenitve občine, za izračun katerega se upoštevajo število prebivalcev občine, število nezakonitih prehodov v občini, število mejnih prehodov na državnih cestah v posamezni občini in morebitne druge kategorije, ki vplivajo na faktor obremenitve, in seveda vse ostale okoliščine, ki doprinašajo k temu, da je infrastruktura bistveno bolj obremenjena. 9.b člen pa je predviden za nepredvidene dogodke, za delno povračilo stroškov nepredvidenih dogodkov kot na primer, da bi se dogajalo nekaj podobnega kot je bilo leta 2015, ko so bili veliki pritiski na meje, ko je bilo treba postavljati migracijske centre in podobne zadeve, no, te zadeve pa rešuje ta člen. Ker so bile občine precej obremenjene, smo pripravili ta zakon. In apeliram na poslance, da ga podprejo tako, da pomagamo občinam, ki niso krive, da so mejne občine, ki niso krive, da se nezakoniti prehodi državne meje dogajajo. Seveda pa tudi s tem prinesemo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju

Predstavitev poročila odbora bo predstavil oziroma opravil mag. Branko Grims. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na svoji 64. nujni seji na valentinovo 15. 2. letošnjega leta kot matično delovno telo obravnaval predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, ki ga je Državnemu zboru predložila vlada. Predstavnik predlagatelja je v uvodu obrazložil, da gre za odškodnino, ki nastane zaradi dodatnih nalog, ki se opravljajo, predvsem za urejanje cest in pa razsvetljave in še nekatere druge stroške, ki so s tem posredno in pa neposredno povezani

glede Zakonodajno-pravne službe je predstavnica seznanila, da nimajo posebnih pripomb in da so ustrezne rešitve v zakonu zajete. Na koncu je predlagatelj še opozoril glede datuma, saj je bilo to edino, kjer je bilo nekoliko več razprave. Gre namreč za datum 15. november, da je bil zato izbran, ker gre pač za ministrstvo vezano na proračunsko leto in da je tako še omogočena realizacija v tekočem proračunskem letu. Na koncu je odbor glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj, saj amandmajev ni bilo in jih z 12 glasovi za in 4 glasovi proti sprejel. Glede na to, da ni bilo sprejetih nobenih amandmajev, odbor predlaga Državnemu zboru, da sprejme predlagani zakon v predloženem besedilu. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Mag. Branko Grims bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Še enkrat, hvala za besedo. Zakon predstavlja pošteno odškodnino za tiste občine, ki imajo dodatne stroške zaradi pritiska migracij. Glede na dogajanja v naši neposredni in pa nekoliko bolj oddaljeni okolici je realno pričakovati, da se bodo postopno pritiski znova povečevali, prav tako k temu sklepu navaja tudi praktičen konec pandemije, ki je v veliki meri ovirala bolj masovne migracije v zadnjih dveh letih. Vse to seveda pomeni, da se je potrebno na te izzive dodatno pripraviti in tistim, ki zaradi dodatnih nalog, ki zaradi dodatnih stroškov, ki nastanejo, zaradi zaščite in pa vseh ukrepov, ki so potrebni za nadzor državne meje utrpijo neko škodo, da sem jim torej to škodo v največji možni meri tudi povrne. Predlog zakona je iz tega vidika ustrezen in ga vsekakor podpiramo. Lahko samo rečem, da je bilo tudi izredno lepo poslušati prvič razpravo v zvezi z ilegalnimi migracijami na na odboru, ki ga vodim, kajti spomnim se pet let nazaj, ko sem sam tako razpravljal sem bil vse, samo človek ne. Danes je to stališče, ki ga praktično zagovarjajo vsi prisotni, je stališče vlade, gre za to, da je potrebno meje zaščititi, da je potrebno meje varovati in da je potrebno storiti vse, da vsi tisti, ki so kakorkoli izpostavljeni v teh postopkih, ne utrpijo nobene dodatne škode. Ti izzivi bodo ostali, bodo zelo verjetno prisotni še dolgo časa, zato je zakon iz tega vidika pravočasen, ustrezen in ga v SDS enotno podpiramo. Hvala lepa. Rudi Medved bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Gospod državni sekretar, kolegica, kolegi. V LMŠ smo na stališču, da je probleme ljudi ob južni meji vsekakor treba jemati zelo resno. Migrantska kriza leta 2015 je tam pustila posledice, navzočnost policije in vojska ob meji, pa kljub temu, da je to potrebno, še vedno zelo vpliva na vsakdanje življenje ljudi. Tudi tako, da sta cestna in druga infrastruktura bolj obremenjeni in ju obmejne občine same težko vzdržujejo in obnavljajo. Obveznost države, da jim pri tem pomaga je tako nesporna. Je pa res neverjetno naključje, da takšni zakoni, kot je tudi tale, prihajajo neposredno pred volitvami, čeprav luknja v asfaltu in razrite poljske poti niso od včeraj. saj tudi draginja pri ogrevanju elektrike, plinov, ni od včeraj in ljudje morajo visoke račune plačevati sproti, pomoč države pa bo prišla tik pred volilnim molkom.

Notranje ministrstvo kolikor mi je znano objavlja v razpise in išče izvajalce razmere kakšne pa je Vlada na terenu slikovito opisuje župan Občine Kostel ravno te dni je poslal pismo tudi v Državni zbor obmejnega z vso žično ograjo pravi nihče ne čisti. Kolpe so v poletnih mesecih ni več moč videti, ker je podrast prerastla brežino z notranje strani pa njene ograje, kamor, zaradi obmejnega pasu ni dostopa. Obmejnih pas je neprehoden pravi župan prehod morebitnih migrantov se niti ne da videti in tukaj se je moč strinjati z županov. Če bi imele občine same možnost čistiti ta območja se to zanesljivo ne bi dogajalo, ker imajo interes tako, zaradi svojih ljudi ob meji kot tudi, zaradi turizma, ki je za te kraje življenjskega pomena. Seveda občine zato pričakujejo tudi pomoč države v primeru, da bi do tega tudi prišlo. Enako je bilo v preteklosti s smetmi, ki so se kopičile na migrantskih poti pa jih nihče ni hotel pobirati. Komunalna podjetja so se opozorila, ker jim teh stroškov nihče ne bi plačal, zato je prejšnja Vlada pod vodstvom Marjana Šarca naložila ministru za okolje naj stroške pobiranja teh smeti komunalam pokrije država. Takrat se je to tudi zgodilo ali sedanja Vlada še zasleduje to prakso tega v tem trenutku ne vem vsekakor pa je to edini način. Lokalne skupnosti znajo najbolje poskrbeti za življenje ljudi v njihovih okoljih država pa mora tam, kjer je to nujno in pričakovano pomagati, zato v LMŠ državnemu sofinanciranju urejanja infrastrukture na obmejnih območjih seveda ne bomo nasprotovali. Opozarjam pa na širšo sliko neurejenih razmer v krajih ob južni meji. Hvala lepa. Mag. Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Zakon o nadzoru državne meje je bil v zadnjih 5, 6 letih podvržen večkratnim spremembam in dopolnitvam. Razlogi in posledice teh sprememb pa so predvsem v preteklih letih povečano število nelegalnih prehodov državne meje, zaradi česar se je na državni meji povečeval tudi nadzor. Nelegalnih prehodov je vsaj po statističnih podatkih v zadnjih dveh letih manj, kar lahko pripisujemo tudi virusi Sars-CoV-2 in tako so ljudje, ki so zaradi različnih okoliščin nameravali podati na dolgo in nevarno pot v boljši svet obstali bodisi v svojih državah ali nekje na poti v raznih begunskih taboriščih. Z novelami Zakona o nadzoru državne meje smo do sedaj urejali kako policija sme postaviti, namestiti in uporabiti tehnična ali druga sredstva za opravljanje nadzora meje državne meje ali preprečevanje nedovoljenega prehajanja državne meje poenostavitve vodenja postopkov ustanovitve služnosti v javno korist in določitve višine odškodnine ter obdobje obremenitve zemljišča vzpostavljali pravno podlago za vpis služnosti v zemljiško knjigo tudi na nepremičninah, katerih so lastnice Republika Slovenija ter se posledično izplača odškodnino upravičencu in vknjiženo služnosti v javno korist na podlagi sklenjene Pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist, zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir ne glede na že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na posameznem zemljišču in tako dalje. Navedenemu sledi, da se z današnjo obravnavamo novelo Zakona o državni meji ureja še pravna podlaga za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji nastalih, zaradi povečanega nadzora državne meje. Slovenska policija je skupaj s pripadniki Slovenske vojske povečala izvajanje aktivnosti za odkrivanje nezakonitih prehodov državne veje, kar pa za občine ob državni meji pomeni tudi nastalih dodatnih stroškov, zaradi potrebnih sanacij na občinskih cestah in javnih potek, ki se / nerazumljivo/ ob državni meji. Župani teh občin so večkrat opozorili, da je za nadzor državne meje odgovorna država in ker je, zaradi povečane prisotnosti policije in Slovenske vojske **141. TRAK: na infrastrukturi povzročena tudi škoda oziroma imajo lokalne skupnosti zaradi tega dodatne stroške, je država dolžna zagotoviti sredstva za povrnitev stroškov sanacije in obnove infrastrukture. Predlagateljica novele je v zakonskem gradivu navedla, da so upoštevali pripombe Združenja občin Slovenije. Le te pa so se nanašala na dodatna merila za povrnitev dela stroškov in razširitev opisov upravičenih stroškov tudi na ukrepe za umiranje hitrosti prometa in druge stroške, ki nastajajo občinam, z namenom povečati varnost občanov. Poslanki in poslanci Socialnih demokratov bomo predlagano novelo Zakona o nadzoru državne meje podprli, vendar bi na tem mestu opozorila, da bi si morali pristojni v državi pogosteje ogledati obmejni pas, v kakšnem stanju je in ali so ograje in objemni pas zaraščeni, nepregledni, neurejeni. Ker so razmere v zvezi s tem slabe in obmejni pasovi pogosto neurejeni, bi veljalo razmisliti tudi o prenosu. Vzdrževanje tega pasu na lokalne skupnosti, seveda ob ustreznem nadomestilu oziroma povrnitvi stroškov, ki jih bodo občine imele v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Predlog novele zakona je samo darilo obmejnim občinam, da si na novo asfaltirajo ceste iz državnega proračuna. Vlada že cel mandat deli finančna sredstva občinam z namenom, da bi okrepila svojo priljubljenost na posameznih lokalnih območjih in predvsem priljubljenost največje koalicijske stranke SDS. V obrazložitvi je navedeno, v katerih primerih bo lahko občina dobila povrnjena finančna sredstva. Citiram: »Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje. Stroškom obnove in investicijskega vzdrževanja na primer štejejo stroške asfaltiranja in gramoziranja cest in javnih poti, ureditev bankin, jaškov in podobno. Stroški osvetlitve so stroški nove postavitve, zamenjave in popravila osvetlitve na občinskih cestah in javnih potek, pri čemer je pomembno, da je omenjena osvetlitev povezana z nadzorom nad migracijami.« Pred enim mesecem je Vlada spremembo Zakona o financiranju občin, občinam omogočila, da se prej namenska sredstva za izboljšanje položaja romske skupnosti po novem spremenijo v nenamenska, kar kar pomeni, da jih bo lahko občina porabila za karkoli, recimo za gradnjo rondoja v občini in ne nujno za gradnjo prepotrebne infrastrukture v romskih naseljih. Zdaj pa Vlada daje dodatna sredstva obmejnim občinam, zaradi bojda povečanih migracij. Zelo draga kampanja SDS in koalicije, ki za voljo pridobivanja podpore zlorablja državni proračun. To zavržno mešetarjenje pa plačujemo vsi. Če že pustimo ob strani proti begunsko agendo te Vlade, ni logično, zakaj bi občina dobila sredstva za popravilo cest in za javno razsvetljavo zaradi beguncev, ki plavajo čez Kolpo, ne pa na primer zaradi množičnega prehoda meje poleti, zaradi turistov, ki gredo na dopust na Hrvaško. Rekli boste, turisti se vendar vozijo po državnih cestah. No, turisti se v občini tudi ustavijo, torej, obremenjujejo tudi občinsko infrastrukturo. Kakorkoli se sprenevedate, Vlada želi s tem predlogom ubiti dve muhi na en mah. Ustvarja prostor za širjenje svoje proti begunske histerije in na drugi strani podkupuje občine, sicer pa, kaj sploh takšna določba dela v tem zakonu. Če Vlada meni, da je to stvar, ki jo je potrebno urediti, bi jo morala urediti v Zakonu o financiranju občin, zakonu, ki smo ga obravnavali pred mesecem dni. Zakaj tega niste uredili tam, če menite, da je to tako zelo potrebno? Ampak ja, verjetno vas skrbi kratkoročnost spomina volivcev, zato dozirate malo tu in malo tam. Še to, število ilegalnih prehodov meje se je v zadnjem letu zmanjšalo za 31,2 %. **142. TRAK: (IP) – 21.45** (nadaljevanje) Številke so torej kar za tretjino nižje, vi pa se še vedno obnašate, kot da je to glavni problem v državi in da je treba zato občinam urgentno pomagati. Problem je represivna politika države do beguncev in tujcev, pretirano nadzorovanje meje in obdajanje z rezilno žico, da o porazni socialni stiski v državi raje ne bi. Če resnično menite, da je kaj narobe s financiranjem na občine(?), uredite to sistemsko. V Levici bomo ob še eni ksenofobno volilni zlorabi ob tej predvolilni cukrarni odločno glasovali proti. Hvala.

Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo, spoštovani državni sekretar, cenjeni zbor. Migracije so dodobra spremenile potek življenja ljudi, posebej tistih, ki živimo neposredno ob državni meji. Naš delovni vsakdan je sovpadal s trumami beguncev, ki so bežali iz vojnih območij proti zahodu in severu Evrope v iskanju boljših pogojev za življenje. Beguncem so kmalu sledile še skupine ilegalnih migrantov, ki še vedno poskušajo prečkati mejo na nelegalen način in tam, kjer državljani Republike Slovenije in ostali državljani Evrope tega ne počno. Strah občank in občanov ob meji se je iz dneva v dan povečeval. Neprijetna srečanja mame z otroki ali starejšimi občani, vlamljanje v hiše ali vikende ter nenazadnje smetiščenje slovenskih gozdov, ki je le v Ilirski Bistrici v dveh letih presegel 21 ton pobranih lahkih odpadkov, je postal velik problem mejnih prebivalcev Republike Slovenije. Na žalost prejšnja vladna garnitura ni želela videti problema, kaj šele pristopiti k reševanju le-tega. Zato ste delno ukrepali šele po eskalaciji problema in odločitvi občank in občanov ob meji, da tej vladni zaslepljenosti naredijo konec. Tam, kjer so včasih varovale mejo divje živali in mladi zaljubljeni pari, je nadzor prevzela vojska in policija. Da je varnost občank in občanov ob meji manj pomembna kot politični prestiž, nagajanja, je del opozicije dokazal z nepodporo aktivacije 37.a člena. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje je določil, da policija sme postaviti, namestiti in uporabljati tehnična sredstva za opravljanje nadzora državne meje, za uspešno izvedbo tega, teh nalog, policisti lahko uporabljajo zemljišča in vodne površine, ne glede na lastništvo, lastniki pa morajo policiji omogočiti prosto dostop in gibanje za nemoteno opravljanje nalog nadzora meje. V skladu s tem so tako prebivalci obmejnih krajev med drugim sprejeli postavitev začasnih tehničnih ovir. Povečan nadzor meje, ki je posledica nedovoljenih prehodov meje, ki žal ne kaznuje, ne nakazuje na skorajšnji upad nelegalnih prehodov meje, pomeni za te obmejne občine dodaten strošek. Občine morajo tako pogosteje sanirati občinske ceste in javne poti ob državni meji. Temu pritrjujejo tudi številni župani, ki opozarjajo na povečano rabo infrastrukture, predvsem povečanje stroškov za sanacijo ter vzdrževanje poti in cest ob državni S sprejetjem zakona o dopolnitvi zakona o nadzoru državne meje se bo vzpostavila pravna podlaga za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje ali so posledica izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. S predlaganim novim 9.a členom povečan nadzor državne meje na predlog Ministrstva za notranje zadeve s sklepom ugotovi vlada do konca meseca februarja tekočega leta. Vlada tudi odloči o višini sredstev, ki pripada posamezni občini, pri čemer je omejena z višino zagotovljenih sredstev v proračunu. Med stroške za povrnitev občinam bodo spadali stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, stroški osvetlitve teh cest in poti.

Eden takih dogodkov je bilo leto 2015, ko je dnevno več tisoč migrantov vstopalo v Slovenijo in od vseh organov zahtevalo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti za varovanje državne meje. V Novi Sloveniji podpiramo zakon o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje. Na tem mestu se zahvaljujemo policiji, vojski, civilni zaščiti in vsem ostalim, ki skrbijo za varnost naših meja, čeprav bi del opozicije / znak za konec slovenske vojske. Verjetno pa bi v nadaljevanju isti opus operandi za policijo, ki po njihovem mnenju izvaja represijo nad ilegalnimi migranti. S temi izkazanimi sredstvi bomo lahko prebivalcem obmejnih občin vsaj delno povrnili za vso potrpežljivost, ki jo izkazujejo ob dnevnem spremljanju nelegalnih prehodov meja. Po letih zanikanja problema prejšnje vlade bodo prebivalci ob meji in obmejne občine dobile simbolno priznanje in /

predstavnik vlade, kolegice poslanke in poslanci. Osnovni namen predlaganih sprememb je uzakonitev pravne podlage, v skladu s katero bodo občine deležne delne povrnitve stroškov, ki nastanejo zaradi povečanega nadzora državne meje. V SAB se zavedamo, da migracije pomenijo določen pritisk predvsem na območju občin ob južni slovenski meji. Na eni strani jim nastajajo stroški zaradi vzdrževanja cest in občinskih poti, ki so v povečanem nadzoru državne meje še dodatno obremenjene, po drugi strani pa se soočajo tudi z izpadi dohodka, denimo iz naslova turizma. Problemi pa se kažejo tudi pri vzdrževanju stanja tehničnih ovir. Tamkajšnji prebivalci pričajo o razraščanju ograje, kar škoduje živali, vpliva pa tudi na velik porast invazivnih vrst. Na ta vidik opozarjajo tudi občine, ki so tudi predlagale, da se čiščenje ograj in obmejnega pasu prenese v pristojnost občin. Trenutna ureditev očitno ni učinkovita, saj se po njihovih poročanjih obmejni pas ne čisti že več let. V SAB se zavedamo, da je bilo pred nekaj leti stanje predvsem na južni slovenski meji nevzdržno. Je pa dejstvo, da število ilegalnih migracij zadnja tri leta močno upada, zato se nam upravičeno pojavljajo ugibanja, zakaj vlada teh težav ni prepoznala že prej ampak slučajno ravno v času, ko smo že stopili v predvolilni čas. Finančne posledice zakona so ocenjene na okrog 2,5 milijona evrov, kar za državo ne predstavlja bistvenega bremena. Verjamemo, da so občine zadovoljne, saj imajo zaradi povečanega nadzora meja dejansko več škode in posledično več stroškov. Skrbijo pa nas pripombe, ki jih je na predlog podala Zakonodajno-pravna služba. Opozorili so, da je mogoče upravičeno dvomiti, da bodo občine lahko uveljavljale vse upravičene stroške, ki so jim nastali zaradi povečanega nadzora v tekočem koledarskem letu. Pri tem so posebej opozorili, da je predlog notranje neskladen, saj jim na eni strani priznava pravico do povrnitve dela upravičenih stroškov, na drugi strani pa jim z določitvijo / nerazumljivo/ roka za predložitev zahtevka to onemogoča. Poslanski skupini SAB predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Nas pa skrbi način komunikacije, ki smo ga bili deležni v tem Državnem zboru. Zato se bomo še nadalje borili za strpno, svobodomiselno in tolerantno Slovenijo, ki ne gradi na delitvah, ki temeljijo na strahu na podlagi rase, narodnosti, vere, kakor tudi na uspehu posameznika. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Konkretno bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. **MOJCA – 21.55** (nadaljevanje) Danes odločamo o predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, katerega cilj je vzpostaviti pravno podlago za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje ali pa so posledica izrednih dogodkov, nastali z nadzorom državne meje. Migracije so vse od leta 2015 postale stalnica, kar od policije zahteva učinkovito odzivanje. Policija se v sodelovanju s Slovensko vojsko s svojim načinom delovanja, prisotnostjo in ukrepi prilagaja situaciji na državni meji, ter nadzoruje migracijske razmere v državi. Povečan nadzor državne meje pa za občine v državni meji pomeni nastanek dodatnih stroškov zaradi potrebnih sanacij na občinskih cestah in javnih poteh ob državni meji. Povečana prisotnost policije in Slovenske vojske pomeni povečano rabo infrastrukture v teh občinah, kar posledično pomeni stroške za obnovo infrastrukture, predvsem stroške za sanacijo, ter vzdrževanje poti in cest ob državni meji. Zakon, ki je danes pred nami je omenjeno problematiko naslavlja za dvema vsebinskima členoma. S predlaganim novim 9a. členom zakona se, kot rečeno uvaja pravna podlaga za delno povrnitev stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo zaradi nastalih povečanega nadzora državne meje. Povečan nadzor državne meje pomeni intenzivnejšo izvajanje dejavnosti in ukrepov na podlagi Zakona o nadzoru državnem meje in zakonikov o Schengenskih mejah, kar ima za posledico povečano prisotnost policije na območju občin ob državni meji. Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroške osvetlitve občinskih cest in javnih poti, ter drugi stroški, ki nastanejo občinam, z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje. 9b. člen pa določa dodatno povračilo dela stroškov občinam, ob državni meji zaradi izrednih dogodkov nastalih z nadzorom državne meje. Gre za dogodke, ki zaradi svoje narave narekujejo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti, zavarovanje državne meje in presegajo aktivnosti določene v prej omenjenem 9a. členu, posledično pa pomenijo tudi bistveno večjo prisotnost policije in tudi drugih organov na območju občinskih, občin ob državni meji. Dejstvo je, da so občinske ceste zaradi povečanega tranzita izredno obremenjene, posledično pa to pomeni več škode in vsakoletna vlaganja v sanacijo, obnovo ali rekonstrukcijo cest in prav je, da so občine za to tudi ustrezno kompenzirane. Zato bomo v Poslanski skupini Konkretno predlog zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje podprli. Hvala. Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe in gospodje. Zakon o nadzoru državne meje je bil že večkrat noveliran, nazadnje septembra prejšnje leto. Takrat je bila vzpostavljena pravna podlaga za vpis služnosti v zemljiško knjigo, tudi na nepremičninah, katerih solastnica je Republika Slovenija. Izplačilo odškodnine upravičencu in vknjižba služnosti v javno korist na podlagi sklenjene pogodbe zaradi postavljenih začasnih tehničnih ovir, ne glede na že vknjiženo prepoved odtujitve ali obremenitve na posameznem zemljišču, sta tako postali pravno izvedljivi. Tokratna dopolnitev zakona ima cilj vzpostaviti pravne podlage za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji. Stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje in dodatnih obremenitev lokalne infrastrukture ali pa kot posledica izrednih dogodkov, nastalih z omenjenim nadzorom. Povečan nadzor državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov na podlagi veljavne zakonodaje. Posledica je povečana prisotnost policije (nadaljevanje) ob državni meji. Predvideno je, da bo postopek povrnitve stroškov občinam potekal tako, da bo obstoj povečanega nadzora na predlog Ministrstva za notranje zadeve s sklepom ugotovila Vlada. Prav tako bo Vlada določila tudi o višini sredstev, ki pripadajo posamezni občini, pri čemer pa bo omejena z višino zagotovljenih sredstev v državnem proračunu za leto 2022 je predvideno 2 milijona in 500 tisoč evrov. Občina ima naloge, ki so njene izvirne pristojnosti in so določene z zakonom. Te naloge oziroma storitve lokalne javne oblasti so vse občine dolžne opravljati oziroma so jih prebivalci na svojem območju dolžne zagotavljati. Med temi nalogami so tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javni cest, javnih poti in drugih javnih površin. Odhodki občinskih proračunov za financiranje projektov na lokalnem cestnem omrežju so po svoji velikosti v vrhu celotne odhodkovne strukture občinskih proračunov. V večjih slovenski občini lahko v enem letu presežejo 2 in pol milijona evrov. V eni sami občini predvideno državno sofinanciranje pa je namenjeno celemu nizu občin, ki ležijo ob vzhodni ali pa južni meji, zato je na dlani, da bodo občine tako kot do sedaj same financirane investicijska vzdrževanja in sanacije pri čemer bo državni delež samo dobrodošla delna finančna razbremenitev potrebno pa je poudariti, da gre za gesto države, ki kaže na zavedanje pomena lokalne samouprave v sistemu državne oblasti. To je pomembno saj gre za spreminjanje do sedaj uveljavljenih praks na bolje. Višino nastalih stroškov, zaradi povečanega nadzora državne meje bo občina morala izkazati z ustreznimi listinami in utemeljitvijo namenske porabe. Preverjalo se bo ali gre za povečanje stroške občine, zaradi povečanega nadzora državne meje oziroma so z njim neposredno povezani. Občinam bo tudi dodatno povrnjene del stroškov povzročenih z izrednimi dogodki nastalimi z nadzorom državne meje. Gre za dogodke, ki zaradi svoje narave narekujejo intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti zavarovanja državne meje ter s tem povzročijo tudi bistveno večjo prisotnost policije in drugih organov na območju obmejnih občin. V Poslanski skupini Desus menimo, da sta zakonski dopolnili primerni in potrebni, zato bomo predlog zakona oziroma dopolnitve Zakona o nadzoru državne meje soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Spoštovani! Cilj zakona je, da se občinam, ki so ob državni meji zagotovi delno povrnitev stroškov, ki so nastali, zaradi povečanega nadzora državne meje. Ocenjena vrednost je 2 milijona 500 tisoč evrov. Prav je, da občine dobijo ta denar, saj je bila infrastruktura nepotrebno dodatno obremenjena, kar je povzročila le-te. Res, da gre za majhen znesek, vendar kljub temu tovrstni poostreni nadzor se izvaja izključno, zaradi nezakonitega vstopa tujcev na naše ozemlje. Menimo, da bi bilo te stroške in vse druge stroške, ki jih je imela Slovenija s tujci potrebno v bilateralnih pogovorih zahtevati nazaj od držav izvora tujcev. za večino njih je se namreč ugotovilo, iz katerih državah prihajajo. Na mednarodnem nivoju bi se tako lahko vzpostavila podlaga, da bi tovrstne stroške naša država dobila povrnjene. Gre za normalno razmišljanje, če nekdo pride k temi nenapovedan in ti povzroči škodo prav je, da ti škodo tudi povrne.

Strahu, kaj se bo zgodilo, oziroma so si postavljali vprašanje, ali so sploh varni v okolju, kjer živijo že več generacij. O tej vrsti škode, torej o nepremoženjski škodi, ki so jo povzročili tujci z nezakonitim vstopom v naše ozemlje, pa sploh ne govorimo. Torej, skrbimo za infrastrukturo, pozabljamo pa na ljudi. Prepričani smo, da je marsikateremu občanu na tem območju bilo neprijetno. Bilo ga je strah in je pri določenih izmed njih strah prisoten še danes. Gre za popolnoma normalen odziv ljudi, saj je prišlo do situacije, s katero so se soočili prvič, upajmo, da tudi zadnjič. Povečana prisotnost policije in Slovenske vojske je potrebna oziroma nujna za varnost vseh nas. Po drugi strani pa tovrstne aktivnosti in prisotnosti teh organov v obmejnih občinah niso prijetne za tamkajšnje občane. Uniforma kot takšna poudarja določeno avtoriteto in ločuje med običajnimi državljani in osebami, ki izvajajo določena pooblastila. Daljša prisotnost uniformiranih oseb na območju z nizko stopnjo kriminalitete zagotovo povzroči nelagodje pri občanih. Vse to so okoliščine, ki zagotovo vplivajo na ljudi, ki živijo v obmejnih občinah. Na vse to nelagodje in strah naših državljanov pa ne bi smela pozabiti nobena oblast, zato bi bilo prav, da se razmišlja tudi v smeri, kako pravično sanirati tovrstno stanje. Lahko noč in ostanimo zdravi. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodnima in končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in tudi sejo, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri s prvo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu. Lep pozdrav, prijetno in varno pot vam želim.